МАНОЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 254. По чл. 255 има предложение от народния представител Павел Шопов: Шопов: „В чл. 255, ал. 1 се добавя нова точка 6, а точка 6 става точка 7, като точка шеста гласи: „Декларация, в която кандидатите заявяват своята сексуална ориентация, както и декларират дали принадлежат към тайни общности или организации“.

„32” се заменя с „37”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 255: Документи и срок за регистрация Чл. 255. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от районните избирателни комисии след представяне на: 1. предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица; 2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет; 3. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия, коалиция или инициативен комитет; 4. декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията; 5. декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 или 4; 6. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред районната избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица. (2) Регистрирането на кандидатските листи в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден. (3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден

Не виждам. Закривам разискванията по членове 254 и 255. Първо, поставям на гласуване съдържанието на чл. 254 по вносител, подкрепено от комисията. Гласували

Прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 133 народни представители: за 93, против 8, въздържали се 32. Съдържанието на чл. 254 е прието. Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Павел Шопов, неподкрепено от комисията. Гласували

„протестиращи”, иначе метежници. За гласност започнахме да говорим от преди 30 години. Цяла революция направихме в тази посока. Не се знае обаче кой кой е. Това ще отговори и на въпроса „Кой?” кой кой е в тази държава? Съществуват зависимости, мрачни, черни зависимости. Това се видя и във връзка с нашето предложение за забрана в Наказателния кодекс, за инкриминиране на гей парадите. парадите. Много е важно всички български избиратели да знаят кой кой е в това Народно събрание. Този текст сме внесли и по отношение на изборите за местни органи на държавна власт, за евроизборите и за президент. Нищо лошо няма в такава декларация. Когато влизаме тук, ние подписваме декларации, които дават част от статуса ни, част от онова, което представляваме, но не всичко! Въпросът е разделен на две: за друго сексуалните или как да ги кажа, не знам, ако кажа истинските думи, сигурно ще се възмутите, няма да ги изричам тук – тези думи, които българският народ използва в такива случаи, всички ме разбирате. (Шум, оживление.) Другият въпрос е за членовете на така наречените „тайни общества”, които полагат клетва тук. Те обаче полагат клетва и на друго място. Коя клетва за тях е приоритетна?! Ние не поставяме преграда пред тези граждани да бъдат избирани за народни представители, за кметове, за президент или за нещо друго, но искаме българското общество да знае кой кой е. добре си помислете и подкрепете това наше предложение. То е цивилизационно. Щом тези хора не се срамуват да бъдат такива, защо да не декларират, че са такива?!

Направено е предложение от госпожа Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Режим на гласуване.

както е предложено от комисията.

„Действителност на регистрацията Чл. 256. (1) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 254, ал. 1 или 4. Решенията се обявяват незабавно и се уведомяват районната избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции

Няма. Закривам разискванията. Гласуваме чл. 256 в редакция на комисията с приетото предложение.

текста на вносителите, подкрепен от комисията, за съдържанието на чл. 257. Режим на гласуване. Прекратете гласуването, посочете резултат.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 265: „Произвеждане на листи. (2) При установяване на непълноти или несъответствия Централната избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им.

от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат. (5) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине, изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите или се откаже,

Уважаеми дами и господа, моля да обърнете внимание на внесеното от нас предложение. (Съскане от някакъв политически цвят или пристрастие. Касае условията за регистрация в районната избирателна комисия, отказа от регистрация в листата и запълването на мандатите.

достатъчно дълъг, преди изборния ден да предложи за регистрация друг кандидат. В тази хипотеза имаше спорове единствено и само относно срока, в който това може да се случи. Ние възприехме предложението на колегите от Коалиция за България този срок да бъде по-дълъг. В ал. 5 обаче хипотезата е съвсем различна и аз моля да да чуете това, което ще кажа. Там хипотезата е, че когато някой от регистрираните в кандидатска листа почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в избори, или се откаже, партията или коалицията предлага друг кандидат, но е предвидено от вносителите новият кандидат да заеме последното място в листата, като останалите се нареждат с едно място напред. Според мен липсва всякакъв аргумент, затова ще дам един пример. Ако има един водач в два многомандатни избирателни района, той се откаже – в хипотезите в ал. 5, или нещо се случи с него, няма да има възможност партията или коалицията, която го регистрира, на това място – на първото място в листата, да посочи друг кандидат, който да има същите качества и да събира същата подкрепа, а ще посочи такъв да заеме последното място. Не разбирам каква е логиката на това предложение. Дори в комисията зададох въпроса на госпожа Манолова и на останалите вносители – никой не успя да отговори. Редно е когато има един силен водач в два многомандатни избирателни района, той да води листата, а не да заема последното място от листата! Мисля, че това е логиката. Предлагам

заповядайте – давайте по същество. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Да, по същество. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожа Атанасова беше много ясна в изказа си тук, аргументирайки нашето предложение. Уважаеми колеги, наистина вчера приехте едно предложение, направено от нас. В случая може да се случи същото, вече загърбвайки чисто партийните пристрастия, щото това е едно предложение, което с еднаква сила може да се отнася както за нас, така и за Вашите политически партии, така и за всички останали политически партии. Уважаеми колеги, колеги, когато някой, не дай си Боже, му се наложи да напусне или не може да изпълнява задълженията си и реши да се откаже, този човек, ако е водач на някоя листа, трябва да бъде заменен с някой, който ще влезе на последното му място, но този някой може да е водач на друга листа. Поставяме в много неловко положение кандидатите, които няма да могат да се отдадат, да работят равностойно в двата района, от които ще бъдат издигнати. Между другото, право на всяка политическа партия е да си определя листата. Защо ние трябва да определяме чрез Изборния кодекс на политическите партии как да подреждат листите си? Мисля, че това е едно много разумно предложение, което, ако Вие приемете, както Вие ще се възползвате от него, така и ние. Няма никакво политическо вмешателство тук от наша страна по отношение на Кодекса или, ако решите, че по някакъв начин се опитваме да влияем или вкарваме наши предложения, просто ей така. Това е много смислено предложение, уважаеми колеги. Пак казвам – хипотезата, в която един водач на една листа е последен в друга листа, е много нелепа и глупава и няма да можете да го обясните на никой, ако това нещо се случи с Вас. Затова нека да приемем нашето предложение да отпадне само последното изречение на ал. 5, за да можем да оставим принципа партиите да си определят листите и те да си носят отговорност за своите кандидати. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Господин Кирилов – за реплика,

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Иванов, точно затова ми е репликата. Вие правилно казвате една от възможните хипотези, но не бива да подценяваме и друга хипотеза. Просто, случва се някое от събитията, описани в хипотезата на правната норма и водачът отпада, не може да бъде вече водач. И защо трябва вторият, който например, в конструирането на листата е експерт, той не е планиран като водач, вторият трябва да стане първи, а не от друг МИР, където има годен водач, който може да поведе, примерно, два района, да поведе и този район? Нека не забравяме и тази хипотеза. И тук съм абсолютно пък съгласен с това, че тя обхваща всички партии и коалиции. Остава ми неясно, но тук вносителят го няма, как това би се отнасяло към другите видове пък кандидатски листи.

но пак казвам, господин Кирилов, че това важи за всички партии, а всяка една партия има право да прави подредбата на листата и не може със закон ние да определяме кой на кое място ще бъде. Затова мисля, че тук, между другото, хубаво беше да дойде госпожа Манолова, за да аргументира своето предложение по начина, по който го е направила. Може пък да се окаже, че тя е права. Не знам защо тя избяга в случая от залата.

е вносител. Нека да аргументира своето предложение и да каже защо не приема нашето предложение. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Пак казвам, че то не е партийно, а се отнася за абсолютно всички партии.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, правя редакционно предложение в края на изречение

Второто изречение предлагам да придобие следната редакция: „Новият кандидат заема освободеното

Той няма как да го заеме. Трябва да го посочи някой. МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Е, тези, които го предлагат – партията или коалицията го предлагат. Предложението е на партията или коалицията

освободеното или последното място”. Ясно е, че става въпрос за кандидатската листа.

„Заема освободеното или последното място в кандидатската листа по предложение на партията или коалицията”. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: А „като останалите кандидати се пренареждат с едно място напред” – отпада. Това във висока степен отговаря и на Вашето предложение. МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Ще се аргументирам и защо сега, в момента. Колеги, ако ми позволите, в рамките на една минута ще кажа. Колеги, има срок за регистрация на кандидатските листи. Този срок е минал. Всякакви ситуации обаче могат да се случат и извън сроковете. Има опит и практика в тази посока, включително и да почине човек. Все пак, тъй като листата има срок за нареждане, и за това свободно пренареждане на листата извън сроковете не е редно. Но тъй като в момента разглеждаме едно изключение, извън тези срокове, в чрезвичайна ситуация, нека тези, които са издигнали кандидатите да решат новият кандидат дали заема освободеното място или заема последното място, но това не автоматически да бъде решение в Кодекса или в комисиите, а да бъде изборът на тези, които правят предложението. Това е нашето предложение. Ако се възприеме – възприеме. Благодаря Ви за вниманието. Уважаеми колеги, всеки, разбира се, е в правото си да прави предложения и в хода на обсъждането, но искам да се обърна към цялата зала: моля Ви, не пипайте сроковете! Пипането на един срок води автоматично до проблеми с редица други срокове. Аз няма да се изказвам по същество. Нека залата да реши дали партията и коалицията ще имат възможност да преценяват дали новият кандидат, който ще заеме мястото на такъв, който е отпаднал, ще бъде поставен на последно място или на мястото, което е освободено. Но много Ви моля, нека срокът по ал. 4, тоест 30-дневният срок за подобни размествания да остане, защото започва печатането на бюлетините, защото започва и преференциалната битка между кандидатите, която се свързва и с номерата на всеки един от кандидатите, които участват. Представете си какво объркване ще стане, ако се даде възможност в последния момент да се правят промени в листата в едни случаи, в които се печатат имена на кандидати, но това означава да се пренапечати цялата бюлетина, а в други случаи, в които, ако приемем, че имена няма да се печатат в листата, а ще има номера на кандидатите, цялата кампания, в която кандидатите са си водили агитация хората да гласуват за номера „хикс”, в крайна сметка пропада заради едно разместване, което ще се направи в последния момент. Тридесетдневният срок е създаден за сигурност както на кандидатите, така и на гласуващите. Моля Ви, не го променяйте. Предложението на господин Карадайъ Карадайъ да се гласува разделно, както и нека да остане опашката на текста, че се пренареждат с едно място напред в случаите, в които кандидатът ще заеме последното място. Естествено че другите се пренареждат 30 дни преди изборния ден. В случаите, в които се приеме, че партията поставя кандидата на последно място, както предложи господин Карадайъ, в другите случаи остава номерацията. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. Не знаех досега, че текстовете имат опашки (смях

тъй като считаме, че тогава би се нарушил балансът не само при подреждане в една кандидатска листа, но и това ще стане съвсем извън сроковете на Изборния кодекс. Според нас най-чистият

усет, разбираме какво сте ни казали, не ни повтаряйте. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Няма нужда да ми се извинявате. Правя реплика на господин Карадайъ, който не ме слушаше, а си говореше с госпожа Манолова. Считам, че трябва да оставим на партиите, коалициите и инициативните комитети възможността да подреждат листите.

съм съгласен с това, което госпожа Манолова каза, че срокът трябва да остане, защото иначе ще бъде много трудно в организационен план. Предлагам Ви това, което господин Карадайъ каза, да има следната редакция. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ

по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се пренареждат с едно място

Моля Ви, не пренасяйте този спор. Ако не, да отложим обсъждането на този текст и да вървим нататък.

кандидатски листи след сроковете за регистрация. Единствено и само в случаите, колеги, нека да прочетем: „когато почине или изпадне в трайна невъзможност...”. Това е чрезвичайната ситуация. Затова, ако върнем сроковете 30 дни преди изборния ден, това са си сроковете, които попадат в ал. 4, тоест в общия срок на регистрация на кандидатски листи. Това е другият режим. От тази гледна точка, колеги, ако наистина държите да има някакъв срок,

указания към секционните избирателни комисии, защото съответното име в листата се заличава по определен начин, поставят се обяви пред секционната комисия, дори в стаята за гласуване, тоест гражданинът да има информиран избор. Това се е случвало във времето и се е правило. Тази процедура е извървявана. Това е за сроковете. Колкото до това каква да е възможността до последния срок за преподредба на листите, аз, колеги, не съм съгласен.

нас то може да бъде най-логично в два варианта – или на същото място, или на последното място, за да няма свободно преподреждане в листата и вече да има привилегирована позиция на конкретна партия в конкретна листа след сроковете за останалите партии да прави преподреждане. Мисля, че господин Ерменков направи добро предложение като редакция, ако правилно съм го разбрал. Ще се опитам да го прочета: „Новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат

ИВАНОВ (ГЕРБ): Господин председател, ще бъда максимално кратък. Господин председател, ставаме свидетели как за този толкова важен закон се правят поправки тук, на място, едва ли не на коляно.

няма някаква колизия между групите. Тук става въпрос да се изгладят детайлите. Преди малко имаше изказване от господин Карадайъ, който предложи срокът да бъде 3-5 или 7.

С две думи, за да не оставяме горчивия привкус, че правим нещо, което не е ясно какво правим или какво сме правили осем месеца, нека да го изгладим, защото това е много важен текст. Не може толкова важен закон да редактираме тук, на място. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. И аз имам предложение за отлагането на гласуването по този текст. Противно предложение има ли? Няма. Моля, режим на гласуване.

Моето процедурно предложение е да прекратим дискусиите по този член. Мисля, че комисията ясно е заявила волята на мнозинството

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Мутафчиев, може би с Вас трябваше да се намесим по-рано,

правят се редакционни предложения от едни народни представители, които се променят от втори. Господин Мутафчиев каза, че комисията го е предложила, чухме госпожа Манолова, самата тя стана Моля Ви, възразете на господин Мутафчиев. Какво се аргументирате?! Преразказвате ми импресиите си от тук. председателката на комисията стана и самата тя направи редакционно предложение, значи не е така. Уважаеми господин председател, най-доброто е да отложим текста, да вървим нататък. За няколко минути колегите... Вие станахте да направите противно предложение за прекратяване на разискванията, а ми предлагате онова, което залата отхвърли преди малко – за отлагане пак.

Първо поставям на гласуване неподкрепеното предложение на госпожа Цачева и групата народни представители за заличаване на последното изречение. Моля, режим на гласуване.

в което бяха направени няколко редакционни предложения. Първото редакционно предложение е на господин Мустафа Карадайъ

не по-късно от 27 дни преди изборния ден.

Господин Иванов, не съм длъжен да Ви просвещавам, не ми задавайте постоянно въпроси. Друга работа върша сега. Моля Ви, режим на гласуване за това редакционно предложение в текста, предложен от комисията.

Преминаваме към гласуване на редакция на последното изречение в ал. 5. На члена, който обсъждаме, господин Ципов. Ако не знаете, си направете справка с доклада, който би трябвало да познавате, защото сте били в тази комисия. от народния представител Таско Ерменков.) Господин Ерменков, не ми казвайте дали е същата или не е. Ще Ви прочета редакцията, ако имате възражения, тогава ще възразявате: „новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред”. Имате ли възражения? Нямате. Режим на гласуване за заместваща редакция на последното изречение на ал. 5 на обсъждания от нас чл. 258 в редакция на комисията.

Предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители: „В ал. 259, ал. 3, изречение последно след думата „срок” се добавя „до провеждане на следващите избори”.” Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 259: „Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрацията Чл. 259. (1) Списъците по чл. 257, ал. 2 в структуриран електронен вид се предават незабавно от районната избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие за проверка. (2) Териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден. (3) За резултата от проверката териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на районната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват до произвеждане на следващите избори. (4) Районната избирателна комисия

При поискване от инициативния комитет Централната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 320, ал. 2. Когато Централната избирателна комисия установи, че независимите кандидати не са подкрепени от необходимия брой избиратели, регистрацията им се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. (6) Решението на Централната избирателна комисия на инициативния комитет. Когато решението е взето от Централната избирателна комисия, тя незабавно го изпраща на районната избирателна комисия, която незабавно го изпраща на инициативния комитет. избирателна комисия по ал. 5 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73. (7) Решението на Централната избирателна комисия по ал. 5 може да се обжалва пред Върховен административен съд по реда на чл. 58.”

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, процедурата ми е следната – поне на мен не ми прави приятно впечатление и разкъсва мисълта ми, когато се изказваме от тук

Уважаеми народни представители, няма желаещи за участие в разискванията по чл. 259. Желаете изказване?

в ал. 3 иначе по редакцията на комисията. Закривам разискванията. Поставям на гласуване

в ал. 3: „данните от проверката се съхраняват до произвеждане на следващите избори” – този израз, да бъде заменен с израза по вносител: „данните от проверката се съхраняват в срок до шест месеца от

ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 261: „Съдържание Чл. 261. (1) Бюлетината за гласуване е обща и на лицевата страна съдържа: 1. наименованието и номера на изборния район; 2. пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението й за регистрация, или наименованието „Инициативен комитет”, като абревиатурата за партия се изписва с „ПП”, а за коалиция - с „КП”; 3. 3. квадратче за поставяне на знак „X” или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет; 4. квадратчета с изписани в тях поредни номера, броят, на които отговаря на удвоения брой на мандатите в съответния изборен район, за поставяне на знак „X” или „V“, отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция; номерът, изписан във всяко отделно квадратче означава поредния номер, с който е регистриран кандидатът в кандидатска листа на партия или коалиция. (2) Редовете на отделните партии, коалиции и инициативни комитети се отделят един от друг с плътна черна хоризонтална линия. линия. (3) Наименованието и номерът на изборния район се изписват на най-горния ред в бюлетината. Реквизитите по ал. 1, т. 2 и 3 се изписват в лявата част на бюлетината последователно от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция или инициативен комитет. След имената на независимите кандидати се изписва означението „независим”. В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на изборния район се заместват с текста "Бюлетина за гласуване извън страната”. (4) Реквизитът по ал. 1, т. 4 се изписва в дясната част на бюлетината. (5) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия. (6) Извън страната се гласува само с бюлетина за партии и коалиции, която не съдържа реквизита по

мисля, че за „абревиатура” на български има една хубава дума „съкращението”. Кое налага да използваме „абревиатура”? Второ, как така „партия” се изписва с „ПП”?

Бирената, Винената и всички останали също са по Закона за политическите партии. Неслучайно законът е за политическите партии, защото няма неполитически партии. Така че молбата ми е, ако нямате сериозни възражения по тези въпроси, „абревиатура” да се замени със „съкращение” и партия да се изписва с „П”, а не с „ПП”.

Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Аз имам предложение за редакционна поправка. В ал. 5 след текста на гърба на бюлетината да се добави „се поставя плътна черна вертикална линия, закриваща вота на избирателя”.

е мястото всички колеги в пленарната зала да подкрепите – на гърба на бюлетината да се постави плътна вертикална линия, където е вота на избирателите, така че да се гарантира

Просто не е редакционно това предложение, то е доста по-далече. Вие като вкарате лентата отзад, ще кажете колко кегела да са буквите, какви да бъдат отстоянията на полетата, които определят големината, колко дебела да бъде черната линия, с какъв растер. Вие влизате в технология. Това е закон, това е кодекс.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Моля уважаемият господин Кънев да обясни защо запазването на тайната на вота за него е глупост? Благодаря. Благодаря Ви, господин Гуджеров. Ако господин Кънев желае, ще Ви обясни. Други реплики има ли? Втора реплика. Благодаря, господин председател. по която ЦИК трябва да се произнесе и тя със своите указания и методология да опише как трябва да изглежда бюлетината, то в такъв случай и всички данни какво съдържа бюлетината в лицевата и в обратната си страна в чл. 261 са просто подробности. Смятам, че предложението ни е коректно. Тогава

че в дебата за бюлетините коректно отговорихме, че е имало и в други изборни процеси прозрачни бюлетини въпреки указанията на ЦИК, въпреки записаното в закона, предложението ми е да бъде запазена тайната на вота на българските граждани. Няма да влизаме в подробности колко да е широка лентата, колко да е тясна, какъв да е шрифтът на изписването, защото е логично това да не се съдържа в Избирателния кодекс.

Други? Реплики? Няма. Дуплики? Няма. Други желаещи за изказване? Госпожа Манолова.

все пак думата „абревиатурата” в разглеждания текст да остане, защото в предишни текстове, включително при регистрацията на политически партии Същото наименование фигурира и в Закона за политическите партии. За да не предизвикаме разнобой в термините, ще Ви помоля с всички условности, че това не е точният български термин, нека да остане „абревиатурата”, защото с това се борави в законите, които уреждат

Борбата за чистота на българския език не трябва да ни въвежда в крайности, защото „съкращение” е съкращение на дума до някакво място, например „мин. вътр.

Добре. Съжалявам, че отворих тази дискусия. Каквото прецените, това направете в комисията. Решете. Имали сте време да решавате тези въпроси, не сте ги решили, да не товарим сега залата.

Продължете

Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2. ал. 2. (2) Номерата на инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от районната избирателна комисия. (3) В бюлетината не се изписва номерът на и не се оставя празен ред за партия или коалиция, която не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район. район. (4) Партиите и коалициите, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината. На инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи, не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.”

Следващото предложение, направено от госпожа Манолова, също е подкрепено от комисията и включено в редакцията на чл. 262 по комисия, която поставям на гласуване.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 263: „Идентифициране на избирателя Чл. 263. (1) Избирателят удостоверява самоличността си пред председателя или член на комисията, определен с нейно решение преди откриването на изборния ден, с лична карта или личен (зелен) паспорт за страната - само за избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на § 9а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи. В случаите когато личният (зелен) паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение за издаване на лични документи. (2) Избирател, който гласува извън страната, удостоверява самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските лични документи. В случай че срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност. (3) Избирателите, гласуващи на плавателните съдове под българско знаме, удостоверяват самоличността си, както следва: 1. пътниците - с паспорт или лична карта; 2. членовете на екипажа - с моряшки паспорт. (4) Учениците и студентите, освен документа си за самоличност, в случаите по чл. 241 предоставят на секционната избирателна комисия и ученическа или студентска книжка.”

Съвсем кратък ще бъда, господин председател. Въпросът ми е към госпожа Манолова: госпожо Манолова, не трябва ли да се предвиди някакъв ред в случаите, в които примерно гласоподавателят гласоподавателят е на кораба и си е загубил документа, с който може да се удостовери – да му се издаде някакъв временен или нещо от сорта, защото иначе той ще бъде лишен от правото си да гласува? Хипотезата, в която той загуби този документ, защото има рейсове, които са по 30 дни примерно. Той е на 30-дневен рейс, знае, че може да гласува на този кораб и в един момент обаче се оказва, че не е така поради това, че ние не можем да удостоверим неговото право да гласува. Благодаря Ви.

Няма. Преминаваме към гласуване. Има две предложения, които са подкрепени. Гласуваме анблок наименованието на Раздел

4. В чл. 265 ал. 4 се изменя така: „(4) Член на комисията подпечатва повторно бюлетината с печата на комисията”. 5. В чл. 265 ал. 5 се заличава.” Комисията не подкрепя предложението.

на чл. 265: „Произвеждане на гласуването с хартиена бюлетина Чл. 265. (1) След като бъде допуснат до гласуване, избирателят получава хартиена бюлетина от член на секционната избирателна комисия, който я откъсва от кочана с бюлетините непосредствено преди предаването й и я подпечатва с печата на комисията. С получената бюлетина избирателят отива в кабината да гласува. в кабината да гласува. (2) В кабината може да има само един избирател. (3) Избирателят гласува, като: 1. поставя в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа знак „Х” или „V”, който изразява по еднозначен начин неговия вот; 2. ако желае, поставя в квадратчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат от избраната от него листа на партия или коалиция, знак „Х” или „V”, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат; 3. сгъва бюлетината по начин, който не позволява да се вижда поставеният знак за партия, коалиция или инициативен комитет или предпочитание (преференция); 4. излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на комисията. (4) Членът на комисията сверява дали номерът върху бюлетината съответства на номера върху кочана и при съответствие подпечатва повторно бюлетината с печата на комисията и откъсва отрязъка с номера от бюлетината, който се пуска в отделна кутия. кутия. (5) При несъответствие бюлетината се обявява за недействителна и това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа „Забележки” на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване. (6) След повторното подпечатване на бюлетината избирателят я пуска в избирателната кутия, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документите си,

Няма желаещи за изказвания. По чл. 265 има предложение

Уважаеми колеги, гласуваме чл. 264 – по вносител, подкрепен от комисията, и чл. 265 – в редакция на комисията. Моля, гласувайте.

Обявете резултат. Гласували 92 народни представители: за 23, против 30, въздържали се 39. Предложението не е прието.

Обявете резултат.

„Действия при сгрешена бюлетина Чл. 267. (1) Избирател, който сгреши при поставянето на знака, изразяващ неговия вот, може да върне сгъната сгрешената бюлетина на секционната избирателна комисия и да получи нова бюлетина за гласуване от същия вид. Това право се предоставя на избирателя само веднъж. (2) Бюлетината по ал. 1, без да се разгъва, се унищожава с надпис „сгрешена”, подпечатва се с печата на секционната избирателна комисия и се подписва от председателя и секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции. Сгрешените бюлетини се описват в протокола на секционната избирателна комисия.”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 Избирателят получава съобщение за приключване на гласуването и контролна разписка, която пуска в специална кутия за машинното гласуване. (5) След пускане на разписката в кутията избирателят връща магнитната карта, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документите си и напуска помещението.

от Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 269: „Непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване Чл. 269. В случаите когато поради възникнали непреодолими външни обстоятелства машинното гласуване се окаже невъзможно, секционната избирателна комисия уведомява незабавно районната избирателна комисия и Централната избирателна комисия. Гласуването продължава с хартиени бюлетини.”

Госпожа Манолова – за редакционна бележка. след думата „гласуването” се поставя запетая и се записва изразът: „Отпечатва се”, след „разписка” се добавя „с отразения вот, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване.” Или целият израз звучи по следния начин: „Избирателят получава съобщение за приключване на гласуването, отпечатва се контролна разписка с отразения вот, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване”. Благодаря. Ако не ми подадете писмено предложението Ви, ще Ви помоля след това Вие да прочетете още веднъж текста. Изказвания? Всъщност това беше изказване. Реплики, ако някой желае. Няма желаещи. Изказвания също няма.

чл. 268 също няма неподкрепени.

Председателят е абсолютно прав, че всички предложения са подкрепени. Ще прочета още веднъж направеното от мен редакционно предложение: в ал. 4 второто второто изречение да придобие следната редакция: „Избирателят получава съобщение за приключване на гласуването, отпечатва се контролна разписка с отразения вот, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване”.

ал. 4. Гласували 90 народни представители: за 73, против 11, въздържали се 6. Предложението е прието. Гласуваме анблок следните текстове: чл. 267 в редакцията на комисията,

Раздел V. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел V. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 316. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 317.

Предлагам след думите „запечатват се” да се добави „с хартиена лента” и да се създадат изречение второ и трето: „Отрязъците с номерата от бюлетините и контролните разписки от машинното гласуване се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента.

след думите „запечатват се” да се добави „с хартиена лента” и да се създадат изречение второ и трето: „Отрязъците с номерата от бюлетините и контролните разписки от машинното гласуване се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента. Хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията”. Моля, режим на гласуване за направеното от госпожа Манолова предложение за редакционна поправка в чл.

Обявете резултат.

VІІІ, подкрепено от комисията, чл. 270 с направената корекция в ал. 2, чл. 271 по вносител, подкрепен от комисията,

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. Чл. 274. (1) Ако при попълването в единия формуляр на протокола бъде допусната грешка, секционната избирателна комисия унищожава сгрешения протокол с надпис „сгрешен” и протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия връща на районната избирателна комисия сгрешения протокол, когато предава протокола с резултатите от гласуването, като фабричният номер на сгрешения протокол се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4. Когато и в двата формуляра на протокола бъде допусната грешка, унищожените протоколи се връщат в районната избирателна комисия след сверяване на фабричните им номера с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4. 4. (2) В случаите по ал. 1 секционната избирателна комисия получава нов протокол. Това обстоятелство се описва в протокол за предаването и приемането, в който се вписва фабричният номер на новия протокол. Протоколът за предаването и приемането се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 275: „Вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната кутия Чл. 275. (1) Преди отваряне на избирателната кутия в протокола последователно се вписват: 1. данните за избирателната секция, включително имената на членовете на комисията и на присъствалите други лица; 2. часът на откриване на изборния ден и на приключване на гласуването; 3. броят на избирателите според избирателния списък; 4. броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък; 5. броят на регистрираните кандидатски листи; 6. броят на гласувалите избиратели според положените в избирателния списък подписи; 7. броят на избирателите гласували машинно според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателния списък; броят на недействителните бюлетини по чл. 227; 9. броят на недействителните бюлетини по чл. 228; 10. броят на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 11. броят на сгрешените бюлетини; 12. броят на неизползваните бюлетини; 13. броят на получените бюлетини по реда на чл. 215; 14. броят на унищожените от секционната избирателна комисия бюлетини; 15. броят на удостоверенията за гласуване на друго място и на декларациите по чл. 241, ал. 1, т. 3; 16. броят на удостоверенията по чл. 40.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

в протокола ще се вписват „броят на избирателите, гласували машинно според отбелязванията в графа „Забележки”, забележете, на избирателния списък.” Помислете дали по този начин, като отбелязваме в графа „Забележки” броят на машинно гласувалите, дали няма да създадем условия за разкриване на тайната на вота. водихме сериозен спор по този въпрос. Първоначално беше прието това наше предложение – да няма такова вписване в протокола. Впоследствие, без кой знае каква яснота, беше запазен текстът по вносител. Няма да се изказвам по същество, само искам да заостря вниманието Ви, за да може да вземете своето информирано решение при гласуването. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ципов. Това беше изказване, ако някой желае, може да репликира. Реплики? Няма. Други изказвания по чл. 275? Няма желаещи. Гласуваме предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители по чл. 275, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Членове 276 и 277 – изказвания? Няма желаещи. Гласуваме

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 278: „Действителен и недействителен глас Чл. 278. (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен. (2) Гласът е действителен, когато: 1. бюлетината е по установения образец за съответния изборен район; 2. в бюлетината няма Гласът е действителен, когато: 1. бюлетината е по установения образец за съответния изборен район; 2. в бюлетината няма вписани специални символи като букви, цифри или други знаци; 3. бюлетината съдържа два броя печата на съответната секционна избирателна комисия, 4. само в едно от квадратчетата за гласуване за партия, коалиция или независим кандидат има поставен знак "Х" или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя; гласът е действителен за кандидатската листа, независимо че не е отбелязано предпочитание (преференция) за кандидат от листата на партията или коалицията, за която е гласувано; 5. само в едно от квадратчетата за гласуване за партия или коалиция има поставен знак "Х" или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, независимо е отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак "Х" или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят – приема се, че бюлетината не съдържа предпочитание (преференция) и гласът се смята за подаден само за избраната кандидатска листа; 6. само в едно от квадратчетата за гласуване за партия или коалиция има поставен знак „Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, и е отбелязано само едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят; 7. поставеният от избирателя знак „Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа; 8. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания. (3) Гласът е недействителен, когато: 1. бюлетината не е по установения образец за съответния изборен район; бюлетината има вписани специални символи като букви, цифри или други знаци; 3. бюлетината не съдържа два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; 4. в бюлетината не е отбелязан със знак „Х” или и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 5. в бюлетината не е отбелязан вотът на избирателя; 6. в бюлетината е отбелязан вот със знак „Х” или „V” или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак „Х” или „V”, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя; 7. в бюлетината са отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х” или „V”, и с химикал, който не пише със син цвят. (4) Избирателят има право на едно предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция. Предпочитанието (преференцията) се зачита само когато е отбелязано със знак „Х” или „V”, с химикал, пишещ със син цвят, както и когато знакът „Х” или „V” в квадратчето с номера, с който е регистриран кандидатът излиза извън очертанията му, без да засяга другите квадратчета. (5) Броят на гласувалите избиратели с хартиени бюлетини е равен на броя на намерените в избирателните кутии бюлетини.”

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги,

да има следното съдържание: „(5) Когато избирателят не е отбелязал предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатска листа, се зачита предпочитание (преференция) за кандидата, посочен на първо място в листата,

Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Одеве господин Миков много подробно обясни, че редакционни могат да бъдат

И така, преминаваме към гласуване. Най-напред гласуваме неприетото предложение на народните представители Цецка Цачева и група народни представители по чл. 278, неподкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.

прието. Гласуваме предложението на народния представител Мустафа Карадайъ: „В чл. 278 се правят следните изменения и допълнения: а) създава се нова ал. 5: „(5) Когато избирателят не е отбелязал предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатска листа, се зачита предпочитание (преференция) за кандидата, посочен на първо място в листата,

Гласуваме окончателната редакция на комисията за чл. 278 с току-що приетата поправка, предложена и гласувана, от народния представител Мустафа Карадайъ. Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 90 народни представители: за 79, против 10, въздържал се 1. Предложението е прието.

Уважаеми колеги, гласувах „против“, защото станахме свидетели на поредното потъпкване на правилника и ако така не Ви е угоден, по-добре го променете, както Ви е угоден и го спазвайте. Благодаря. Заповядайте, господин Иванов, за втори отрицателен вот. опорочихме изцяло това да бъдат преподреждани листите, защото току-що приехме, че ако няма отбелязан вот в бюлетината, гласът ще се брои за първия. Това ли искахме?! Нали искахме да има преференция, за да се преподреждат бюлетините, а не

Господин председател, уважаеми колеги! Колегата Иванов е прав. В случая с приемането на този текст се обезсмисля изцяло преференцията, защото, ако третият получи с 2000 гласа повече, отколкото първия, но в същото време 3000 не отбележат преференция, това автоматично прави победител първия. Нали така? (Шум и реплики от ДПС.) Така че преференцията се обезсмисля заради заради големия брой на хора, които няма да отбележат преференциален вот и това изкривява резултата. Ако се преразпределят, трябва да се преразпределят поравно на всички, за да не се изкривява вотът на избирателите. Благодаря.

вече е отхвърлено, така че няма да го чета. Комисията не подкрепя предложението. Отнася се за знака „V”. Предложение от народния представител Мая Манолова, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 279: „Подреждане на бюлетините Чл. 279. След отваряне на избирателната кутия и изваждането им бюлетините се подреждат на купчинки, както следва: 1. купчинка от бюлетини, които не са по установения образец за съответния изборен район; 2. купчинка от бюлетини с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци; 3. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отбелязан вотът на избирателя; 4. купчинка от бюлетини по установения образец: а) с отбелязан вот със знак „Х” или „V” или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак „Х” или „V”, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя; б) с отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х” или „V”, и с химикал, който не пише със син цвят; в) в които не е отбелязан със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя, или г) които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена” върху всяка бюлетина; 5. купчинка от бюлетини по установения образец: а) с отбелязан вот със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, без предпочитание (преференция) или с едно или повече от едно предпочитание (преференция); б) които съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. комисия. (2) Бюлетините се преглеждат една по една за преброяване на предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партиите и коалициите. (3) Когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председател и секретар.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря. Благодаря Ви, господин председател. Една редакционна поправка във връзка с приетия

Ако има дебат, ще се мотивирам. Благодаря Ви.

предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 334: „Общ брой на действителните и недействителните гласове Чл. 334. (1) Секционната

1 - 4. (3) Броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по чл. 279, ал. 1, т. 5. (4) Броят на предпочитанията (преференциите) за кандидат на партия или коалиция е равен на общия брой на отбелязванията със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с номера,

Благодаря, господин председател. Правя едно редакционно предложение – в чл. 280, ал. 4 накрая да се добави

Понеже, господин председател, не знам доколко внимателно сте чели правилника – чл. 80, ал. 2: „(2) При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 79, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада й. Допустими са и редакционни поправки. Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват”. Е, ако предложението на господин Карадайъ не противоречи, кое би противоречило? Неговото предложение измества напълно преференцията, както вече много колеги казаха.

Благодаря Ви, господин председател. Аз съм убеден, че колегите са разгледали изцяло доклада с всичките предложения, които са на второ четене, защото такъв род предложения, колеги, има тук. Тъй като този въпрос вече е приет и уреден на правилното място с наше гласуване, затова би било редно там, където се касае за него, той да бъде редактиран – текстът да бъде редактиран. Иначе доколкото се опитваме по същество да говорим, колеги,

значи би трябвало да уважат и останалите 93%, чисто теоретично, които подкрепят определено състояние. От тази гледна точка, за да има една по-голяма справедливост – да, прави сте, и затова когато се изброят нещата, всичко, което е над 7%, те ще участват в преподреждането на листата. Аз не виждам някаква голяма трагедия. Иначе, ако видите такъв тип

Разбра се, че е дуплика. За пръв път съм свидетел на приемане на закон, в който добавяме цели алинеи, изречения и т.н. и Вие твърдите, че това е един от най-важните закони в държавата – Изборният кодекс! При това положение защо имаме комисии на първо четене, комисии на второ четене, след като в залата ще прекрояваме Изборния кодекс? Това, което направихте тук, но не остана незабелязано от нас, е, че, от една страна, дадохте преференция, а, от друга страна, с едно изречение, добавено тук като редакционна поправка, всъщност отменихте преференцията. И преференция няма. Разигравате един театър. Дано на всички стане ясно какво сте направили. Благодаря Ви.

Който желае да се изкаже, да заповяда на трибуната. Има ли желаещи? Господин Иванов! Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Как не Ви е срам осем месеца да лъжете българските граждани, че ще има преференция? Ходихте по телевизии, обяснявахте, говорехте как ще бъде направен така Изборният кодекс, че да може хората да преподреждат листите, да може хората да избират своите народни представители и т.н. И накрая за един ден, за една минута да ги излъжете тотално. Как не Ви е срам, колеги! Извинявайте, че използвам този израз, но не мога да намеря по-мека дума, с която да охарактеризирам това, което се случи тук. Защо излъгахте гражданите? Защо го направихме в последния момент? Издебнахте, когато отсъствахме от залата, за да промените тотално

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Иванов! Хубаво сте слушали какво говори председателят на комисията госпожа Манолова, но беше добре да чуете и какво говорим представителите на ГЕРБ в тази комисия, защото за нас от самото начало беше ясно, че дълбокото противоречие между трите парламентарни групи по отношение на преференцията и възможността да има мажоритарен елемент в пропорционалната система няма как да се случи. Защото групата на Движението за права и свободи по начина, по който и в комисията направиха това, което днес тук се случи с гласуване, там текстовете просто се отлагаха, за да не се гласуват в момента, за да се стигне тук и да станем свидетели на една срамна договорка. Но хората това няма да Ви го простят, госпожо Манолова. Излъгахте ги! Осем месеца ги лъгахте. (Тропане

Господин председател, уважаеми колеги, господин Иванов! Трябваше още малко по-далеко да стигнете. Аз бих Ви посъветвал следващия път да направите предложение като няма зачеркната бюлетина, директно да се броят ДПС и БСП и да се приключи с този

Благодаря Ви, господин председателю. Госпожи и господа народни представители! Господин Иванов, аз предлагам целият драматизъм, който върви в тази зала, да бъде прочетен ясно

Днес Вие седите и се опитвате на наш гръб да изкупите цялата драма на своето, извинявайте, нелепо изборно законодателство. Можете ли Вие да се сърдите на мен, че сте отменили текстове, в които е имало мажоритарен елемент и днес се опитвате да го връщате като свой? Можете ли Вие на мен да се сърдите, че преференциалното гласуване във Вашия кодекс нямаше, а тук се предлага? И трето, след като Вие не сте подкрепяли никога преференциалното гласуване в своето законодателство, не укорявайте реда, по който това го прави, защото този кодекс позволява преференциално гласуване. Това е! Стига вече лицемерие в тази зала!

напротив, слушал съм какво предлагате и Вие, какво се говореше и бях обнадежден, защото слушах наистина как са ме лъгали тогава от Коалиция за България. Затова съм толкова огорчен в момента и използвах преди малко по-остри реплики. (Реплики Уважаеми колеги, ГЕРБ и неговият Изборен кодекс важаха за миналите избори, които приключиха с определен резултат. Този резултат накара хората и някои действия след него – промяна на някои закони като ДАНС и така нататък, да не ги припомням, накараха хората да излязат на улицата. Хората искаха няколко неща – мажоритарен вот и пропорционална система. Осем месеца те бяха лъгани, че това нещо ще намери отражение и днес Вие показахте, че осем месеца просто сте изчаквали да мине времето и сте лъгали хората, че нещо ще се случи. Защото нищо от това, което обещавахте, не се случи. Излъгани са всички български граждани – това мога да кажа – от Вас!

Мислех си да вляза в тона, който предлагат колегите от ГЕРБ, но все пак ще се опитам да започна с другия, а може да завърша и с Вашия тон, от Вас зависи. Тук 40 пъти „лъга”, „лъга”, „лъга”, „лъжа”, „излъгахте”.

Ще Ви попитам няколко неща. След като аз като гражданин имам право да пренаредя листата с посочване на преференция ако аз не го правя, какво правя, е моят въпрос? Аз имам право да го направя, информиран съм, че имам право да го направя и не го правя, питам Ви: какво правя? Аз давам вота си, за какво? Според Вашата логика аз съм един идиот, който не знае какво прави. Ще употребявам думите, които Вие употребявате. Аз не знам какво правя! Аз отивам и гласувам и моят вот е за нищо, понеже не съм отбелязал преференция, понеже аз съм решил, че не искам никого да отлича като отбелязвам преференция, моят вот за какво се брои, Ви питам? И Вие не ми отговаряте. Може би в реплика ще ми отговорите. (Реплики от ДПС.) Трябва да бъде броен вотът на този, който не отбелязва преференция, като преференция за листата. Няма друг начин да бъде броен. Вие предлагате, тук гледам в обществото, понеже говорите за обществото...

Може ли да ме оставите да се изкажа или трябва със силата на децибелите да Ви надвиквам? Мога, но не искам! Опитвам се със силата на аргументите. Може ли една листа да е получила 10 хил. гласа за тази подредба, а един народен представител да е получил 1000 гласа за друга подредба и 1000 гласа да са повече от 10 хил. гласа? (Реплики от ГЕРБ.) Не знам как изчислявате

служат с език, в който няма аргументи. Преференцията е такава, когато гражданите знаят, че имат правото да я реализират. Нека я реализират, като много държат вторият да стане първи, а петият да стане втори, отиват и масово го отбелязват. Какво означава 700 души на 10 хиляди да определят кой ще бъде народен представител?! Няма логика в това. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Цонев, добре, че започнахте с признанието, че не участвате в обсъждането на Изборния кодекс и не разбирате от процедурните правила на Изборния кодекс – тези, които обсъждаме днес, защото ако поне бяхте прочели материала, който ни е раздаден от Временната комисия, щяхте да установите, че на стр. 259 259 и следващите до края са публикувани методиките за определяне на резултатите от гласуването и разпределението със и без преференция. Тогава нямаше да задавате тези лишени от логика въпроси и по отношение на гласувалите за втория, и за разпределението. Ясно е, че когато няма отбелязана преференция за някой от кандидатите, тогава вотът вотът се отчита за пропорционалната листа. И никой, никой не отменя правото на избирателя да гласува за определена политическа партия и да даде вота си за пропорционалната листа. Това обаче са съвсем различни неща от това да има или да няма преференция и да се гласува единствено и само за пропорционална листа. Надявам се, че разбирате разликата?! Благодаря. Благодаря, господин Кирилов. Втора реплика? Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Цонев, Вие пропуснахте да се намесите и да направите коментар по предишния дебат и по предишното изказване. Нищо не казахте по въпроса за служебните победи,

служебни секционни протоколи през 2011 г. Въведе се термин „служебни секционни протоколи”. И сега чуваме от същите тези хора някакви изказвания от рода на „служебни избори”. Защо бяха тези служебни протоколи, господин Цонев? Не ни го разясниха, не ни го разяснихте. Някои хора, включително и от от тях, които присъстват в тази зала, разнасяха изборни книжа и материали, а от медиите видяхме оригинални изборни книжа и материали по контейнерите. Затова тогава се наложи да правят служебни секционни протоколи. Затова много смело днес си позволяват да говорят за служебни избори. Пропуснахте го. Очаквам Вашия коментар. Благодаря Ви. Благодаря. Господин Ненков – трета реплика.

В крайна сметка, когато давате възможност за преференции, то трябва да има някаква необходим минимален праг, в който да стимулирате тези хора. Да, вярно е, че много хора няма да отбележат преференция – съгласен съм.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги! Госпожо Атанасова, това, че казах, че не разбирам от изборно законодателство, не означава, че не съм чел това, за което говоря, а просто не съм съгласен с методиката и казах защо. Не виждам никаква причина да нямам право да кажа с кое съм съгласен и с кое – не, както и да кажа в какво виждам и в какво не виждам логика. Не виждам логика в тези методики. Пак казвам: преференцията е преференция, когато е реализирана. Какво означава „праг на преференцията”? Прагът на преференцията е когато някои за някого гласуват повече, отколкото за друг. Това е прагът на преференцията за мен – естественият праг. Ако Вие сте водач на листа и някой друг иска да бъде водач на листа, трябва повече от 50% от гласувалите да кажат, че Вие ще бъдете водачът на листата, а не 7%. Това е моето мнение. За мен това е преференцията – информирани са, да гласуват. Колкото до репликата на господин Карадайъ. Господин Карадайъ, умишлено не се спрях на това. Имам достатъчно аргументи да го подкрепя, но не мисля, че сега трябва да се връщаме на лоши практики от предни години. Само ще Ви кажа, че че бях един от инициаторите, организаторите. И от страна на Движението за права и свободи всъщност бях оторизираният човек да участва в паралелното преброяване. Искате ли да Ви кажа колко бяха служебните протоколи, по дефиницията, която Вие имате? Разминаването от тези, които постъпиха в австрийската фирма и от тези, които бяха коригирани по служебен път в ЦИК – 31%.

Нямаме, колега Ненков, разминаване между това, което казвате Вие и което казвам аз. Въпросът е въпрос на разбиране. Преференция има, за разлика от предния кодекс.

Благодаря Ви, господин председател. Колеги, на какво ли не сме свидетели тези дни в пленарната зала? Включително и напълно противоположни позиции, които се отстояват от различни представители на управляващото мнозинство. Току-що чухме, че по отношение на отбелязването на преференциите щяло да бъде право на избирателя, което той бил длъжен да упражни. А именно срещу това задължение, което предлагахме ние, той да гласува изобщо, Вие многократно заявявахте позиция, цитирахте Конституцията и така нататък. Вероятно когато вносителите са положили подписи под Изборния кодекс. Съжалявам, че госпожа Манолова не е тук, че господин Станишев не е тук, госпожа Корнелия Нинова, и господин Мерджанов, които са първите положили подписи. Техните мотиви, уважаеми колеги, са предлагаме промяна в избирателната система чрез въвеждане на преференциално гласуване. За първи път гражданите ще могат да гласуват и за личности при изборите за народни представители! Дами и господа Нинова, Манолова, Станишев и всички останали, които сте се подписали! Защо за пореден път се изложихте толкова категорично, и то не по волята дори на Вашите избиратели, а по волята на едни други избиратели на едни други парламентарни групи?! Малко ли Ви беше, че от тази трибуна се говореха какви ли не неща и Вие не можехте да реагирате, за да не разклатите коалиционния си мир? Всички заявки в продължение на осем месеца, които отправяхте за един нов, различен демократичен изборен процес, са празни приказки. Не го ли осъзнавате?! Това няма да остане незабелязано от българските граждани. Мисля, че си давате сметка. Госпожо Манолова, няколко пъти Ви споменах поименно. Очаквам или да вземете думата за реплика, или за лично обяснение, за да кажете не само на мен, но и на всички, които следят Изборния кодекс: защо се отказахте от подписите си и защо няма да се гласува

Вие с госпожа Цачева трябва да си признаете, че проспахте дебата по този въпрос – нямаше Ви в залата, не знам какво правихте! Единствен господин Станислав Ивановбеше тук, но и той и той не можа да реагира и да участва в дебата, а се сети постфактум, когато вече дебатът беше приключил. Уважаеми колеги, знам, че сте изморени, но все пак, когато се касае за такъв важен проект, като Изборния кодекс, трябваше да сте в залата, да следите дебатите, а не постфактум сега – усетили-не усетили, ужилени-неужилени, да

не е гласуван в нито една от своите редакции, така че няма окончателно решение. И трето, представете си следната хипотеза – листата на ГЕРБ в Плевен: водач е Цецка Цачева, втори – Ивайло Московски, трети – Десислава Атанасова. Избирателите на ГЕРБ в Плевен харесват еднакво и Цецка Цачева, и Ивайло Московски, и Десислава Атанасова. Не искат да ги разделят и да казват: „Аз обичам повече Цецка Цачева и по-малко Ивайло Московски” например!

тези, които харесват всички Ви, дайте им възможност да гласуват за всички Ви! А не да подменяте вота им чрез някого, който харесва например госпожа Десислава Атанасова заради нейните качества.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Атанасова, ще си позволя да отправя една бележка към Вас под формата на реплика. Тя се отнася и за доста колеги, които имат такъв език – „не дадохме на хората възможност да гласуват за личности”. Извинявайте, но мисля, че всички, които са в листата, са личности. Такъв нихилизъм, който впрочем ни го внушават хора, които не могат да Ви се опрат – на Вас или на госпожа Цачева, или на някого от колегите, които работят, имат достойнство, имат собствено мнение и стоят пред електората. Това го слушам вече години наред: „Аз искам да гласувам за личности, а не за партийни листи”. И какво? Ние, дето сме в партийните листи, не сме личности, така ли? (Реплики.) Ама не, така звучи. Вие казахте: „Не дадохте възможност на хората да гласуватза личности”. Напротив,

примерът, който дадохте е хубав, за подреждането в листата, но ако всички от Плевенския многомандатен избирателен район харесват и тримата по равно, то тогава защо преференцията, ако не отбележат никой от нас и гласуват за пропорционалната листа, ще отиде при първия? Когато си отговорите на този въпрос, може би ще водим отново дебат. Господин Цонев, не сте ме разбрали правилно. Това, което от тази трибуна заявих за личностите, е ангажиментът, който госпожа Манолова, господин Станишев, госпожа Нинова и всички останали са поели с внасянето на Изборния кодекс. Те са заявили, господин Цонев, че за първи път гражданите ще могат да гласуват за личности, тоест с аргумент на обратното, в тази зала личности няма. Съжалявам, ако трябва аз да го кажа, но госпожа Манолова, господин Станишев и останалите явно смятат така. Упрекът не трябва да бъде към мен, господин Цонев. Аз дълбоко Ви уважавам. Госпожа Манолова, за лично обяснение, а господин Попов след това – за процедура. Уважаема госпожо Атанасова, лицемерието, което се лее от тази трибуна, ми идва в повече. Аз имам предложение за въвеждане на преференциално гласуване. Написала съм го в проекта за Изборен кодекс и съм се подписала, само че това предложение не срещна подкрепа нито от Парламентарната група на „Атака”, нито от Парламентарната група на ДПС, нито от Парламентарната група на ГЕРБ, затова текстът на чл. 298, в който се предлага въвеждането на преференция от 7% не е подкрепен от Временната парламентарна комисия. комисия. Не е подкрепен! Това е, което очакваше този текст и в пленарната зала – да не бъде подкрепен, да не бъде приет и с приемането на Изборния кодекс да се приключи дотук. Всъщност това е плана на ГЕРБ – да няма нов Изборен кодекс, но моят план е друг – да има нов Изборен кодекс и той да действа за евроизборите, така че това е първата крачка към въвеждане на преференциално гласуване. За първи път на избори за народни представители ще се гласува преференциално. За първи път това ще се случва в интегрална бюлетина с преференции. Това е първата крачка. евроизборите, на които, надявам се, преференцията да бъде възприета на 5%, на следващите парламентарни избори се надявам, че ще се премине към друг начин за въвеждане на мажоритарност, което очакват хората, което очакват българските граждани. На този етап това е възможното. Противното означава да се случи планът на ГЕРБ – да се провали приемането на Изборния кодекс. Е, не можем да си го позволим!

и аз успях да се доредя. След близо едночасовите процедури на реплики, дуплики и изказвания, аз предлагам процедура – да прекратим разискванията по този член, да преминем към гласуване. Благодаря. Благодаря.

който е. В момента не ни прави чест да прекратяваме дебатите в един толкова съществен момент, а именно пропорционалната листа – дали да има пропорционална листа или не. (Реплики от КБ и ДПС.) Даже не е много възпитано да ме репликирате от място. място. Аз лично не съм си позволявал такова нещо. Наистина Ви моля да не прекратяваме дебата, защото все още може да има колеги, които не са изразили своята воля. Благодаря. Уважаеми колеги, има процедурно предложение за прекратяване на дебатите по чл. 280. Моля, гласувайте.

чл. 333 има предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

гласувайте. Гласували 115 народни представители: за 81, против 33, въздържал се 1. Предложението е прието. Почивка до 16,30